Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание следната Програма за работата на Народното събрание за времето от 13 до 15 октомври 2010 г. 2010 г. 1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет.

Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители: Любен Корнезов – първи законопроект; втори законопроект на Искра Фидосова и група народни представители; и трети законопроект на народните представители Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова. 4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносител е Христо Бисеров. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Приет е на първо четене на 23 септември 2010 г. г. 6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Вносител е Лъчезар Тошев. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет. съвет. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Приет е на първо четене на 20 януари 2010 г. – продължение.

Подлагам на гласуване предложената ви Програма за работата на Народното събрание. Гласували

Няколко съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 октомври 2010 г. до 12 октомври 2010 г., както следва:

Законопроект за горите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са: Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са: Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съпътстващи са: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическата политика, енергетика енергетика и туризъм. - Законопроект за Държавната агенция за разузнаване. Вносители са Иван Костов и Димо Гяуров. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Съпътстващи са: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правни въпроси и Комисията по труда и социалната труда и социалната политика. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносители са Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева. Водеща е Комисията по правни въпроси. На 7 октомври 2010 г. на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето в Народното събрание е внесен Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2009 г. и изпълнението на Националната здравна стратегия. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по здравеопазването и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа от приетата програма

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерския съвет на 16 септември На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Веселин Вучков – заместник-министър; Снежана Малеева – началник отдел в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”; Анастас Караначев – директор дирекция „Планиране и управление на бюджета”; Борис Димитров – директор дирекция „Човешки ресурси”; Николай Нанков – началник отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”; както и представителите на Синдикалната федерация на служителите в МВР – Валентин Попов – председател; Валентин Грозев – заместник-председател; и Борислав Мазнев – заместник-председател. От името на вносителя законопроектът бе представен от заместник-министър Вучков. Основна промяна, която се предлага със законопроекта, е свързана с ангажиментите на във връзка с присъединяването ни към Шенгенското пространство и обмена на информация в рамките на Шенгенската информационна система. Шенгенската информационна система е основната база данни, чрез която се гарантира сигурността на гражданите в Европейския съюз. Посредством тази база данни полицейските органи имат възможността да получават постоянен достъп до най-актуалната информация за издирване на изчезнали лица, за лица с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство, за изгубени или откраднати вещи и други. По отношение на Шенгенската информационна система първата група промени в законопроекта е свързана с регламентиране изпълнението на изискванията по чл. 100 от конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, който предвижда в Шенгенската информационна система да се въвеждат данни и съответно да се извършват действия по сигнали за откраднати, незаконно присвоени или изгубени моторни превозни средства, огнестрелни оръжия, бланки на официални документи за самоличност и др. В тази връзка в законопроекта е разписано правомощието на полицейските органи временно да изземват с протокол за срок до 30 дни откраднати или изгубени вещи, които са обявени за издирване в Шенгенската информационна система от друга държава членка. С цел да се осигури изпълнението на ангажиментите на Република България относно извършването на „специфичен контрол”, предвиден в чл. 99 от горепосочената конвенция, чл. 68 и 69 от законопроекта се регламентира разширяване на предпоставките за извършване на обиск на лица и претърсване на превозни средства. Втората група промени, свързани с Шенгенската информационна система, предвиждат сред целите и средствата за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност да бъдат добавени издирването на вещи и извършването на справки за вещи. С третата група промени се регламентира създаването на Националната Шенгенска информационна система в МВР, която представлява автоматизирана информационна система с национална база данни, осигуряваща обмена между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство, на информация за защита на националната сигурност и обществения ред. Друга основна част от законопроекта предвижда Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция „Гражданска защита” да се обединят в една обща дирекция – „Пожарна безопасност и защита на населението”. Интегрирането на двете дирекции в една цели да премахне дублирането на отделни функции и редуцирането на администрацията. Очакваният резултат е подобряване на организацията на работа, оптимизиране на времето за реакция на новата структура и намаляване на разходите при извънредни ситуации за ангажираната техника и човешки ресурси. В законопроекта също се предвижда и трансформация на Главна дирекция „Досъдебно производство”. Необходимостта от изграждане на съвременна криминална полиция с европейски профил налага укрепване наказателно-процесуалните функции на Главна дирекция „Криминална полиция”, като в Годишния доклад на Европейската комисия по механизма за оценка и сътрудничество е отправена подобна препоръка и по този начин се очаква българската криминална полиция да се доближи до класическите примери за европейска полиция. Главна дирекция „Криминална полиция” да се създаде звено, което да осъществява и изпълнява методически функции над цялата наказателно-процесуална дейност на разследващите полицаи. В тази връзка се предвижда част от разследващите полицаи в дирекцията да бъдат пренасочени към Главна дирекция „Криминална полиция”, а друга – към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Със законопроекта се предлагат също така изменения и допълнения по отношение на: дисциплинарната отговорност и прекратяването на служебното правоотношение; - статутът на дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество”, „Специализирания отряд за борба с тероризма” и дирекция „Специална куриерска служба”; възможността за осъществяване на въздушно наблюдение на границите, предвид ангажиментите на Република България за въвеждане на въздухоплавателни средства при наблюдение на външните граници на Шенгенското пространство; участието на служители на МВР в мисии извън територията на страната и за изпълнението на длъжност в институции или структури на Европейския съюз, или в международни организации въз основа на договори, по които България е страна, и др.

От името на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов представи становище по законопроекта, като на членовете на комисията бяха раздадени писмени бележки, изготвени от синдикалната федерация. В дискусията участваха народните представители Цветан Сичанов, Галина Милева, Корнелия Нинова, Иван Петров, Йордан Бакалов, Атанас Мерджанов и Красимир Ципов. Поставиха се въпроси за интегрирането на двете дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита” в една, за работата на МВР по изпълнение на критериите за членство в Шенгенското за предложенията за промени, направени от Синдикалната федерация на служителите в МВР, за необходимостта от поемане на функциите на досъдебното производство от Главна дирекция „Криминална полиция”, за подхода при изготвянето на промени в Закона за МВР във връзка с осъществяването на реформата в тази система и др. В отговор на поставените въпроси заместник-министър Вучков пое ангажимента да бъдат обсъдени всички разумни предложения по законопроекта между първо и второ гласуване, включително и тези на Синдикалната федерация на служителите в МВР, с оглед на прецизирането на внесените текстове и приемането на един работещ закон. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа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

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета: „ДОКЛАД на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 23 септември 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: г-н Бойко Славчев началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи, Снежана Малеева – началник отдел в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”, Камен Койчев – експерт в Дирекция „Човешки ресурси”, Николай Наков – началник сектор „Нормотворческа дейност” в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Кристина Лазарова – експерт в сектор „Нормотворческа дейност”. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи бе представен от господин Бойко Славчев. Той посочи, че предлаганите промени могат да се обединят в три групи: 1. Изменения във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство - с тях се уреждат въпросите, свързани с обмена на информация чрез Шенгенската информационна система (ШИС); 2. Изменения, свързани с интегрирането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” безопасност и защита на населението”, което ще доведе до премахване на дублирането на функции, оптимизиране на работата им, а оттук и намаляване на разходите при извънредни ситуации както по отношение на ангажираната техника, така и по отношение на човешките ресурси; 3. Изменения, целящи изграждането на съвременна криминална полиция с европейски профил – изразяват се в закриването на Главна дирекция „Досъдебно производство”

По представения законопроект се проведе дискусия, в която взеха участие членове на комисията и представители на МВР. Народният представител Веселин Методиев обърна внимание на § 56, в който се дава възможност на Академията на МВР да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на степени на висшето образование. Така според него академията става висше училище с ранг на университет, тъй като се премахва специалният й статут и се отваря нейният профил. Господин Николай Наков поясни, че Академията на МВР отдавна е с ранг на университет, а народният представител Красимир Ципов допълни, че въпросът за лицата, които могат да се обучават в академията, и досега е бил уреден донякъде в нейния правилник, но е по-добре това да се направи на законово ниво. Посочи още, че парламентарната група на политическа партия „ГЕРБ” ще подкрепи законопроекта. Интегрирането на двете главни дирекции е необходимо, тъй като има нужда от прецизиране на техните функции. Другият важен момент в законопроекта – преминаването на Главна дирекция „Досъдебно производство” към Главна дирекция „Криминална полиция”, също трябва да бъде подкрепено, защото ще подобри работата на полицията по разследване на престъпления. Госпожа Малеева обърна внимание, че до 5 ноември 2010 г. цялата нормативна база, уреждаща Шенгенската информационна система, трябва да влезе в сила, защото от тази дата България започва въвеждането на сигнали в системата. Народният представител Димитър Лазаров постави въпроса дали чл. 69а, ал. 8 е съобразен с разпоредбите на НПК, тъй като урежда случаи, в които иззета вещ ще се ползва като доказателство в наказателното производство. В същото време редът за изземването й е различен от този, прилаган в наказателния процес и уреден в НПК. Госпожа Лазарова отговори, че няма противоречие, защото, ако у нас има образувано наказателно производство, ще се приложи НПК. До прилагането на чл. 69а, ал. 8 ще се стигне, само ако не е образувано такова. Народният представител Ивайло Тошев попита дали чл. 69а, ал. 8 предвижда служебно връщане на иззетата вещ от прокурора. Госпожа Малеева отговори, че това е така. И двамата народни представите изразиха становище, че е по-добре вещта да се връща служебно. Димитър Лазаров посочи, че следва да се прави разлика между връщане и освобождаване на вещта. Народният представител Анастас Анастасов зададе въпрос дали след преминаването на разследващите полицаи от Главна дирекция „Досъдебно производство” към Главна дирекция „Криминална полиция” и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” те ще придобият полицейски функции. Господин Славчев отговори положително и поясни, че наред с това длъжността „разследващ полицай” ще бъде запазена. След проведеното обсъждане и гласуване със 17 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, с което ще ни запознае председателят на комисията Моника Панайотова. Заповядайте, госпожице Панайотова. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. На заседание, проведено на 29 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на Комисията взе участие господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, и експерти от Министерството на вътрешните работи. I. Във връзка с присъединяването ни към Шенгенското пространство, с настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи прилагането на достиженията на правото от Шенген по отношение на Шенгенската информационна система в българското законодателство. В изпълнение на препоръки, произтичащи от Годишния доклад на Европейската комисия по механизма за оценка и сътрудничество, с настоящия законопроект се предлагат разпоредби, свързани с изграждането на съвременна криминална полиция с европейски профил. В законопроекта се предлагат и разпоредби, които не са свързани с изискванията на европейското право, по отношение на звената в МВР и техните функции. II. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи е съобразен с изискванията на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген относно регламентирането на обмена на информация в рамките на Шенгенската информационна система. В Дял IV от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген е регламентирано създаването и експлоатацията на Шенгенската информационна система, представляваща основната база данни, чрез която се гарантира сигурността на гражданите в Европейския съюз. Системата се състои от централна система в Страсбург и системи с национални Шенгенската информационна система е сред най-важните компенсиращи мерки, предприети в резултат на премахването на контрола по вътрешните граници. полицейските органи получават постоянен достъп до най-актуалната информация за издирвани и изчезнали лица, за лица с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство, а също така и за изгубени и откраднати вещи. III. Съгласно чл. 100 от Конвенцията, в Шенгенската информационна система се въвеждат данни за издирвани Ако при търсене в системата се установи, че има сигнал за открита вещ, органът който е установил това, се свързва с органа, подал сигнала, с цел съгласуване на необходимите мерки. Мерките се изпълняват в съответствие с националното законодателство на договарящата страна, в която е била открита вещта. В тази връзка, в законопроекта са предвидени промени, свързани с въвеждането на сигнали и изпълнението на действия по сигнали за откраднати, незаконно присвоени или изгубени вещи. В чл. 99 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген е посочено, че данните относно лица или превозни средства се въвеждат за извършване

В § 57 и 58 от законопроекта, във връзка с Шенгенската информационна система, е предвидено да се добави издирването на вещи и извършването на справки за вещи сред целите и средствата за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност. В нов раздел III б на Глава тринадесета „Информационна дейност” са предвидени разпоредби относно създаването на Националната Шенгенска информационна система на България. Обработването на информация и лични данни в Националната Шенгенска информационна система се осъществява по реда на Закона за МВР и Закона за защита на личните данни. В § 22 от законопроекта са предвидени разпоредби относно участието на служители на МВР в мисии извън територията на страната и за изпълнението на длъжност в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации въз основа на договори, по които България е страна. В § 24 от законопроекта са предвидени разпоредби, свързани с укрепване на наказателно-процесуалните функции за Главна дирекция „Криминална полиция” чрез възлагане на функции по разследване на престъпления (събиране на доказателства и провеждане на досъдебно разследване) по правилата на IV. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи съответства на изискванията на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Благодаря, госпожице Панайотова. От името на вносителя – заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. ЗАМЕСТНИК

Основният акцент на законодателните промени е свързан предимно с въвеждането и влизането в експлоатация на Шенгенската информационна система, за да може Министерството на вътрешните работи да ползва тази база данни, която реално ще бъде компенсираща мярка за отваряне възможността да бъдем в Шенгенското пространство. Всичко това е съобразено с изпълнението на ангажимента ни и прилагането на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система и трябва да мине естествено през призмата на българското законодателство. Затова днес е предвидено да бъдат приети на първо четене законодателните промени в тази посока. Колегите депутати изложиха всичко това, което е като доклади. Смятам, че на всички става ясна важността от изпълнението на ангажиментите, които са свързани със синхронизиране на законодателството със страните от Шенгенското пространство. Мога само да кажа, че румънските колеги и депутати приеха тези законодателни промени точно преди десетина дни. В началото на м. декември ще бъде извършена и последната проверка, която е свързана точно с Шенгенската информационна система, и се надявам, че с приемането на законодателството в рамките на предстоящите 20 дни на първо и второ четене България ще изпълни своя ангажимент, който има пред българското правителство и пред законодателството на страната.

със закриването на Министерството на извънредните ситуации и преминаването на „Гражданска защита” към структурите на Министерството на вътрешните работи. Мога да ви уверя, че това, което реализирахме през последните 12 месеца с извършването на тези структурни промени на базата на промените в законодателството, даде една по-добра оперативност, по-добра възможност за контрол на разходването на парите, предвидени за бедствия и аварии. Защото има възможност да се направят и насрещни проверки за всяко едно от заявените искания по суми за бедствия и аварии от съответните общини.

от съответните дирекции да запази своята идентичност, което да не повлияе на процеса при подобно интегриране и преминаването им в една обща дирекция. Това, което също е много важно да се знае, е, че няма да се вземат функциите от едната, за да се припишат на другата, свързани с превенцията и с изпълнението на съответните оперативни задачи, които имат като изпълнение двете дирекции. Това, което също смятам, че е добре и е цел на подобни реформи, които би трябвало да продължат в Министерството на вътрешните работи, е да обединим административния капацитет и да нямаме разпиляване на човешкия ресурс, който пълни администрациите в съответните дирекции поотделно. Това, което е третият акцент в законодателните промени, е свързано с разследващата Криминална полиция, която определено трябва да придобие един европейски модел. Всички ние сме наясно с препоръките, които бяха дадени в последния доклад на Европейската комисия. Точно в тази връзка вървим към оптимизиране на работата. Това, което дадоха и експертите в Министерството на вътрешните работи на базата на последните промени, извършени в законодателството в тази посока, дава възможност да оптимизираме и подобрим както работата на разследващите полицаи, така също и да създадем работна среда още от самото начало на разследването между разследващите полицаи – оперативни работници, и Охранителната полиция. Това, което мога да кажа като основен акцент в тези промени, е, че с трансформирането на Главна дирекция „Досъдебно производство” и с преминаването й като част от структурите на Криминална полиция ще дадем възможност действително за една по-добра оперативност в работата. Също така ще създадем звено, което ще бъде изцяло натоварено с методически функции

По този начин ще можем да профилираме дейността на колегите, които ще бъдат разследващите полицаи в съответната криминална полиция, свързана изцяло с прилагането на шенгенското законодателство и всичко свързано с контрабандата и трафика на хора през границата. Аз смятам, че с предложените законодателни промени днес Политическа партия ГЕРБ и Парламентарната група на ГЕРБ изпълняват поетия ангажимент.

върнем в общи линии така наречената Национална полиция. Защото с нейното закриване и създаването на съответните подструктури създаде една възможност за по-голямо разпиляване на време и да няма централизиране на управленския подход в работата на министерството.

Благодаря на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветанов. Дебатът е открит. Заповядайте – народният представител Пламен Нунев.

„Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита” в една обща Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” има за цел подобряване на готовността, ефективността и ефикасността на реагиране и защита преди всичко на гражданите, но също така на околната среда, имуществото, включително на културното наследство в случаи на природни бедствия, терористични актове, както и на технологични радиологични и екологични аварии. По-конкретно какви биха били позитивите на една такава обща структура? На първо място, подобряване на взаимодействието в провеждането на едно координирано разгръщане на сили и средства за реагиране и най-вече, скоростта на реакцията при получаване на сигнали за бедствия и аварии. На следващо място е правилното разпределение на силите според потребностите на обществото, според потребностите на хората, според природно-климатичните условия и според географските особености на районите, засилване ролята на тази обединена структура в интеграция на усилията на специализираните органи и служби

Намаляване на администрацията на тези две структури в максимална степен, като за сметка на това обаче се засили изключително експертният потенциал и способностите за намаляване риска при природни бедствия и аварии. В контекста на скоро случилата се авария в Унгария – изтичане на алкални води и утайка от хвостохранилището, и други такива подобни инциденти в страни от Европейския съюз и у нас говорят, че се налага засилване на експертния потенциал, и то с химици, с физици, с ВиК-експерти, с хидроинженери и други, а именно за реализиране на една успешна политика на превенция и повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура на националното ни стопанство в пълен унисон с европейските директиви. На следващо място като позитив, това е засилване на способностите за реакция при бедствия и оказване на хуманитарна помощ в рамките на Европейския съюз и извън него, като нашата страна трябва да превърне в конкретен ангажимент клаузата за солидарност от Лисабонската стратегия за предоставяне на помощ. Такава е като цяло практиката в повечето от европейските държави, където органите за пожарна безопасност и за защита на населението са съответно към министерствата на вътрешните работи. Първата стъпка в развитието на единната спасителна система бе преминаването на Гражданска защита към Министерството на вътрешните работи, което стана с промените в Закона за МВР в началото на нашия мандат. Втората стъпка, естествено, обединяването на тези две служби. От създаването на общата главна дирекция следва да видим какво очакваме. На първо място – постигането на една интегрирана национална политика най-вече в областта на анализа и управление на природни и предизвикани от човека рискове. Идентичността на пожарната безопасност и Гражданската защита в новата главна дирекция ще даде възможност за съответстващите на европейските и натовските структури взаимодействия, тоест за включване, и то в движение, в създадените европейски сили за защита и адекватно международно участие.

и защита на населението”. А Гражданска защита е една централизирана структура, извън областните дирекции на МВР. И това неминуемо трябва да бъде преодоляно и то с днешните промени, за да можем да отговорим на изискванията на Европейския съюз. Така че аз определено считам, че интегрирането на тези две структури е необходимо и смятам, че всички колеги ще го подкрепим. Благодаря ви. реплики? Няма желаещи народни представители да репликират. Има ли други, които желаят да се включат в дискусията? Господин Великов, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Пред нас е поредната промяна на Закона за МВР,

са неуместни и несъвместими с това, което се предлага. Например, темата за Шенгенската информационна система трябваше много по-рано да бъде дискутирана тук, в Народното събрание и да се направят промените, за да отговорим на критериите за влизане в Шенген, които са поместени и

господин Цветанов предложи пред нас, висят. Не знам по какви причини се прави такова изменение, след като ние нямаме стратегия за националната сигурност, на базата на която да бъде изработен такъв законопроект. Смятам, че действията на министерството в момента са доста хаотични в няколко предложения. Например, господин Цветанов, аз мога да Ви изкажа съображение по чл. 189, ал. 4, която мимоходом отменя конкурсите за категория Б на служителите, за кадровото израстване и мотивацията за работа на служителите в Министерството на вътрешните работи. Аз съм се срещал с много от протестиращите и това, че в момента цялата система на МВР ври и кипи, е вследствие на това, че Вие не провеждате разговори с тези хора, които работят в системата на Министерството на вътрешните работи, и не защитавате техните права, които те имат като такива. такива. Ето един типичен пример с премахването на конкурсите за категория Б. Вие всъщност искате да легализирате назначаването на политически партизани в Министерството на вътрешните работи. Ваши служители ми заявяват: „Господин Великов, какво означава текстът на чл. 5а от Закона за МВР, че в своите си действия полицаите се ползват от неприкосновеност?” Какво означава думата „неприкосновеност”? Какъв е периметърът на действие на служителите? Защитени ли са те по някакъв начин? Това са основни въпроси, които аз очаквах по някакъв начин да бъдат аргументирани тук, пред нас. Вместо това Вие използвате Шенгенската информационна система, за да вмъкнете някои промени и някои добавки и така да кажете: „Ето, ние направихме промени в Закона за МВР”.

Или правим закон, с който искаме отново да ги легализираме? Да не говорим за синдикалните организации, които постоянно поставят въпроси, свързани с тяхното членство, защото в момента синдикалните организации са лишени от участие в Съвета за тристранно сътрудничество към Министерския съвет. По закон те нямат право да участват в синдикални организации извън системата на Министерството на вътрешните работи. Затова Вие постоянно имате проблеми със синдикалните организации, защото във всички разговори с хората, които работят в Министерството на вътрешните работи, те са учудени от вашите неадекватни реакции спрямо техните задължения и техните права. Всичко това, което се предлага тук, с половинчати мерки, които народните представители от „Ред, законност и справедливост” няма да подкрепят, докато не бъде изработена стратегия за национална сигурност, която да регламентира един нов законопроект

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Законът ни се представя като необходим за влизането на България в Шенгенското пространство и като изпълнение на поети ангажименти от страна на държавата и това е така. Законът е важен в тази си част. Но между текстовете, които касаят Шенген, има и такива, които наистина смущават и които могат да се превърнат в пречка и в проблем в процеса за присъединяването на България към Шенген. Част от тези текстове са наистина премахването на конкурсното начало за категория Б. Може би знаете, че категория Б са от началници на РПУ до заместник-директори на областни управления изключително важни постове. Премахва се един принцип, който е установен в цялата държавна администрация, в Закона за държавния служител и не можем да не мислим, че това се прави, за да има политически назначения и да се овладее политически системата, защото няма как на един конкурс да спреш всички, които желаят и които са подготвени да се явят. Може да се появят и неудобни хора. Няма начин да се спрат. По-добре да премахнем конкурсите, за да нямаме изобщо проблеми и да си назначава министърът персонално тези, които иска, за да овладее системата. Във Вътрешната комисия синдикалните организации изразиха несъгласие със закона както по начина му на приемане – по процедурата, така и по съдържанието Служителите на системата на МВР са хората, които са натоварени с най-големи очаквания и с най-голяма отговорност във важния ви приоритет за борба с корупцията, за борба с конфликтите на интереси и с организираната престъпност. А тези хора не са чути при обсъждането и приемането на законопроекта в парламента. Господин Цветанов, тези дни казахте, че явно представителите на синдикатите или не са в час, или не искат да разберат, или тенденциозно искат да създадат напрежение в служителите на МВР. С това изказване Вие се показвате като непоследователен политик по отношение на служителите на МВР. Защото през 2008 г., когато те се канеха да протестират и протестираха, и имаха много по-големи искания – за 50% увеличение на заплатите, каквито сега нямат - не искат увеличение на заплатите, Вие казахте, че ако до края на мандата не се промени отношението спрямо българския полицай, ще има протести. И 100 човека да излязат, и 50 да са, това ще бъде ясен признак за това управление, тоест предишното, че не се справя. Казвате също, че те работят при тежки условия и при ниски заплати. Тези условия сега не са подобрени – заплатите бяха малко повишени от предишното правителство. Но защо по един и същи въпрос, даже в случая при много по-леки искания от страна на синдикатите и на служителите в МВР, Вие имате две различни позиции? Може би властта променя отношението на човека по принцип, а и в конкретния случай към служителите на МВР. Уважаеми колеги, има нещо, което вече е изключително тревожно, което касае нас като народни представители и което някак си остана скрито, може би умишлено, от обществото и от нас като депутати. Пристигнало е до парламента – до госпожа Цецка Цачева, а чрез нея и до нас, до премиера Борисов и до господин Цветанов писмо на Европейския полицейски съюз. Този съюз обхваща полицейски обединения в цяла Европа. В него членуват 400 хиляди души. Това, което Европейският полицейски съюз пише до правителството и парламента, е изключително тревожно и според

След това обсъждане тази международна организация ни пише следното, тоест тя пише до министър-председателя и до парламента: „Вашето правителство не прави разлика между водене на социален диалог и процес на вземане на политически решения. Вашето правителство е насочило професионалните организации към парламента, който да изпълни промените, които те желаят да се извършат.” Тоест ръководството на Министерството на вътрешните работи бяга от отговорност за диалог със своите служители и им е казало „идете в парламента, където ще се гледа законът и там си поставете исканията”. „Това – пише Европейският полицейски съюз – е в противоречие с европейските правила и споразумения относно промените в закона, защото служителите на МВР нямат право на политически разговори и участие в политически дебати. Промените, предложени от синдикатите – пишат те – са в съответствие с европейските и други международни правила. С предложените промени в закона изглежда вашето правителство, на ГЕРБ, иска да действа в противоречие с тези международни закони. Ето защо във връзка със законите и наредбите, които засягат социални права на служителите в сектора, ние оспорваме аргумента, изтъкнат от страна на вашето правителство, че настоявате за тези промени като една необходима част от проекта за влизане в Шенгенската зона. Всъщност Договорът за Шенген не съдържа подобни изисквания. Европейският съюз също не ви поставя подобни изисквания.” С този аргумент искам да подкрепя твърдението си, че зад шенгенските текстове се опитвате да прокарате нещо, което е в противоречие с международни закони и с изискванията на Европейския съюз за влизане в Шенген. Накрая те оспорват процедурата, по която законопроектът е внесен в парламента, и казват: „Ние бихме искали да обърнете внимание на факта, че това ускорение на процедурата е в противоречие със законите на Република България.” И една тежка квалификация за вас, управляващите: „Неразбираемо е за нас и най-вероятно за гражданите на България, че вие бихте нарушили вашите собствени закони. Това ще повлияе неблагоприятно върху доверието на вашето правителство както на национално, така и на международно ниво.” Колеги, забележете, че това писмо е от 6 септември. Оттогава Европейският полицейски съюз очаква отговор от някоя от институциите в България и такъв отговор няма, включително и от нас – от парламента и от госпожа Цачева. Най-смущаващото е заключението в тези две писма, че Европейският полицейски съюз ще информира Европейската комисия и Европейския парламент относно състоянието на нещата в България. Ще предприеме мерки пред европейските институции, за да ги уведоми какво се случва в процеса в процеса на влизането на България в Шенгенската зона. А за нас в парламента – също, ще информират Европейската комисия как работим ние по този въпрос - по отношение на влизането на България в Шенгенската зона. Ако тези хора наистина предприемат такива стъпки и европейските институции се заемат с несъвършенствата в закона и с опитите зад Шенген да прикрием други неща, които вършим, то това наистина може да се превърне в пречка пред иначе необходимото, което трябва да предприемем, за да влезе България в Шенген, да забавят този процес и да доведат до това България да бъде критикувана, санкционирана и т.н. Затова моля да обърнете внимание на тези писма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Реплики? Господин Лазаров, заповядайте за първа реплика. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Цветанов, уважаеми колеги! При цялото ми уважение към

В това писмо имаше противоречие в твърденията: от една страна, че този закон не е необходим, нямало изискване на европейските институции – така го чух, без да съм се запознал, а, от друга страна, че

изказване. Нищо конкретно. От друга страна се говори и се дава политическа оценка от един Полицейски съюз или синдикат на действията на едно българско правителство! Аз просто съм озадачен! Това писмо наистина е на един Полицейски съюз, но при внимателния прочит оставам с впечатлението, че един полицейски синдикат,

Съжалявам, колега, че не сте ме разбрали правилно по отношение на писмото. В него пише, че наредбите, законите и промените, които приемате, които засягат социалните права на служителите в публичния сектор, не са условие за приемането в Шенген, че това го няма записано нито в споразуменията, нито в поетите ангажименти. Полицейският съюз не е против приемането изобщо на този закон или против влизането на България в Шенген. Те са против зад нормите за Шенген да прикривате социалните проблеми и да се оправдавате, че това е наложително заради влизането на България в Шенген. Така че, моля, не изопачавайте и не манипулирайте думите ми, и не подценявайте писмото на Полицейския съюз, защото когато техните аргументи стигнат в Европейската комисия и Европейския парламент, това ще попречи на държавата да изпълни условията и ангажиментите, които е поела. Нека сериозно да разгледаме тези аргументи,

Благодаря Ви, господин председател. Ще си позволя да направя кратък коментар по изказванията на господин Великов и госпожа Нинова относно текста на чл. 189, ал. 4 от законопроекта и действащия закон. Действащият закон гласи: „Условията и редът за израстване в категория, както и в степените на категории Б, Г и Е се определят с наредба на министъра на вътрешните работи”. Искам да обърна внимание, колеги, че тук въобще не става дума за премахване на конкурс. Конкурс има, проблемът, който тук се визира със законопроекта, е, че в категория Б няма степени и е нормално този текст да бъде заличен от действащата разпоредба на чл. 189, ал. 4. Относно Шенген много добре сте наясно, че присъединяването към Шенгенското пространство е един от ключовите приоритети на България в Европейския съюз и през последната година бе създадена една добре работеща координация между всички ангажирани институции. В процеса на подготовка усилията ни бяха насочени към постигане на високите шенгенски стандарти за обезпечаване на надеждни външни граници, които представляват над 1200 км от общата външна европейска граница. За изпълнение на тези критерии в периода на подготовка се предприеха всички необходими действия за своевременното привеждане на националното законодателство в съответствие с шенгенското, актуализиране на международната ни договорна правна база, и не на последно място – осигуряване на необходимото съвременно техническо оборудване и инфраструктура, и укрепване на административния капацитет, като държавата ни ползваше през последните години добрите практики на държавите – членки на Европейския съюз. През последните две години се проведоха всички мисии за оценка по линия на Шенген и публикуваните доклади от тези мисии не препоръчаха провеждане на повторни проверки, което според нас е позитивна оценка за работата на правителството през последната година. Докладите от тези проверки обективно отразиха напредъка на България, като в тях в повечето случаи се посочва, че не се изпълняват единствено и само шенгенските критерии, но се прилагат и най-добрите практики в съответната област. Разбира се, посочени са и някои аспекти, които следва да бъдат подобрени. За целта бяха предприети съответните мерки. Изпълнението на Шенгенските критерии изискваше и един значителен финансов ресурс. Знаете, че до средата на 2009 г. по Шенгенския инструмент бяха усвоени едва 30% от сумите, предвидени за българската държава. Само за три месеца Министерството на вътрешните работи успя да създаде необходимата организация и да контрактува близо 40% за периода до края на 2009 г. Бе успяно да бъде договорено и отлагане на срока, в който трябваше да приключи това контрактуване – до м. март т.г., който доведе до 100-процентното контрактуване на договорите във връзка с Шенгенския финансов инструмент. Не на последно място трябва да се отбележи, че българското правителство добави едно значително национално финансиране в размер на 56 млн. лв., макар и в условията на настояща икономическа и финансова криза. В заключение искам да обърна вниманието ви на обстоятелството, че присъединяването на България към Шенгенското пространство ангажира и работата на Народното събрание. Преди няколко месеца бяха предприети промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Сега разглеждаме необходимите промени в Закона за МВР. за МВР. Предстоят да бъдат приети промени в Закона за чужденците в Република България и Закона за защита на личните данни. По отношение на писмото от Европейския полицейски синдикат и твърдяното от госпожа Нинова, че под промените в Шенгенското пространство се крият промени в разпоредбите за синдикалната дейност на МВР, искам категорично да заявя, че по никакъв начин не се посяга на никаква социална придобивка на служителите на МВР. Това заяви и господин Цветанов в открито писмо към служителите на МВР онзи ден. Промените на Закона за МВР от края на 2009 г. и предстоящите промени – до края на 2010 г., имат за цел единствено и само оптимизиране на структурата и функциите на министерството. Безпристрастният прочит на законопроекта ще доведе до извода, че въпросът за ограничаване на социални придобивки в МВР изобщо не следва да бъде поставян!

Колеги, ние все едно четем два различни текста и говорим на различни езици! Господин Ципов, казвате, че категория Б отпада, защото в нея няма степени, нали така? Само че текстът е следният: „Условията и редът за израстване в категория, както и в степените на категории Б, Г и Е, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи”. Изключвайки категория Б, ние я изключваме не само защото няма степени, а я изключваме от текста, че „условията и реда за израстване”, изобщо в категория Б. И Ви питам: в закона категория Б отпада като регламентация, отпада като регламентация и в наредба на министъра с този текст. Е, как ще се урежда израстването в категория Б тогава? С какъв акт, след като ние го махаме от закона, махаме го и от наредбата? Ако можете да ни отговорите на този въпрос. И пак моля – не ми манипулирайте думите постоянно! Не съм казала, че Европейският полицейски съюз се противопоставя на отнемане на социални права. Да, прочела съм какво е казал господин Цветанов вчера, че няма да бъдат отнемани социални права, само че заплащането на нощен труд е нормално право, което е регламентирано и в Директива на Европейския съюз, и в българско законодателство. И отказът да се плаща нощен труд – давам само един пример е недопустимо както по международно, така и по българско законодателство! Вие ми говорите за това, че не им се намаляват заплатите, че не им се намаляват отпуските – добре, но не заплащате нощния труд. Вчера господин Цветанов казва, че няма да се пипат и условията за категорията на труда, само че от днес виждаме, че във вашето правителство отново има противоречия по отношение на категориите. Говоря за пенсионната реформа, за Кодекса за социално осигуряване и т.н. Той категорично казва: „Няма да пипаме категории!”, а днес цял ден слушаме, че не се знае какво ще стане с категоризирането на труда на служителите на МВР. Е, на кое да вярваме?! Искаме някакво категорично становище за правата на тези хора! Благодаря ви. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Ципов, Вие казвате, че не се премахват конкурсите, но Вие знаете ли в момента, откакто управлява Политическа партия ГЕРБ, дали е проведен един конкурс за категория Б?

Уважаеми колеги, наистина може би четеме съвсем различни неща. Това, на което ще обърна още веднъж внимание на залата – в категория Б няма степени!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Точно една година и един месец след последните поправки в Закона за Министерството на вътрешните работи на вашето внимание отново са предложени поредните поправки. Уважаеми колеги, господин вицепремиер, аз искам да ви кажа моята позиция по въпроса за поредните поправки, но като действие, а не като съдържание. Като съдържание ще ги коментирам после. В системата за сигурност, а и, ако решите да действате по този начин, според мен, ще бъде правилно, но в системата за сигурност големите поправки, големите промени се правят в първата година. Втората година, тоест вече тя е започнала, се дооправят някои неща, които не отговарят на стандарти, пречат на работата в битката срещу престъпността, и четвъртата година би трябвало вече Министерството на вътрешните работи, пък и най-вече българският народ да получават добрите резултати с оглед и на организираната престъпност и най-вече битовата, така наречена конвенционална престъпност.

така че ако сте решили, че това е окончателното, според вас е добре. В това, което е предложено в тези поправки, има много неща, които бих казал, че не са чак толкова добре обмислени. Има неща, които не са оправени, не са пипнати изобщо и според мен това вече създава един от проблемите. Друг е въпросът за стратегията. Тук някой спомена, че тогава когато се правят едни такива важни поправки, хубаво е да има и приета стратегия, защото даже и в това, което в момента се коментира и

Три са важните поправки според Министерството на вътрешните работи. Присъединяване към Шенгенската информационна система там определено може да се каже, че може би това е най-малко спорният въпрос. Тук може да се разсъждава в посока на това, особено след изказването онзи ден на госпожа Меркел, че няма кой знае каква гаранция, че евентуално догодина ще се присъединим към Шенгенската зона. Дано да стане,

това давало допълнителни възможности на МВР. Не е вярно, тук определено може да се каже, че е добре структурирано. Дано обаче да стане и да започне да функционира. Това може да стане, само ако получим реално поканата. Другата важна промяна - обединението на Пожарната и „Гражданска защита”. Тук определено може да се каже, че преди да се пристъпи към този акт,

пари за такива проучвания, но предварително мога да им кажа, че няма единен модел за действие и на Пожарната, и на „Гражданска защита”. Има държави в света, например Германия, Швеция, Франция и Испания, в които Пожарната е към самите кметства те са приели такъв модел, а „Гражданска защита” е към Министерството на вътрешните работи. Има модели, в които примерно „Гражданска защита” е към администрацията.

казах, че трябва да се пристъпи към тази стъпка. Хубаво беше това да се обсъди, да се прецени кой модел ще бъде много по добър, особено с оглед на това, което и вицепремиерът сигурно трябва да го знае, че европейските практики, европейските министерства на вътрешните работи са доста, доста децентрализирани особено в тази сфера. Относно доклада на Комисията по евроинтеграция специално за „Гражданска защита”. Уважаеми колеги, дано Министерството на вътрешните работи да е оценило това, но „Гражданска защита” съгласно чл. 176 от Лисабонския договор, много добре знаете, че това е договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, както и към стратегическата концепция на НАТО, има определени отговорности.

Виждам, че и синдикатите са направили предложение да не се променя името. Дано всичко това да е калкулирано. Големият проблем по-скоро е, че има доста голям дисбаланс между Пожарна и „Гражданска защита”. „Гражданска защита” са 1500 човека, в Пожарната, доколкото си спомням, са 7500. Общо взето, на телефон 112 „Гражданска защита” има много повече реакции, така че дисбалансът отново опира до политиката на самото Министерство на вътрешните работи. Оттук нататък как функционира, как действа? Другото, което ми прави впечатление – че се дава възможност на хора, които са пенсионери не по органа, който ги е назначил, тоест министърът,

при оптимизиране на разходите е хубаво в крайна сметка не само да им се даде тази възможност, но е добре да им се даде и възможност да избират дали ще получават пенсия, или ще получават заплата. Защото някак си на някои богопомазани малко множко ми се струва, че ще им дойде с пенсия и със заплата. Това сте направили като предложение, или по скоро това ще е следващото. Болната тема, която много пъти съм коментирал и ще я споделя отново пред вицепремиера Цветанов, е недобре оптимизираният състав на Министерството на вътрешните работи. Веднага мога да ви дам пример с „Човешки ресурси”. Не може към Министерството на вътрешните работи да има 150 човека, работещи в „Човешки ресурси”, и отделно във всяка главна дирекция, във всяка специализирана дирекция отново да има „Човешки ресурси”. Че само тази дирекция от 150 човека ви струва към 150 хил. лв. сигурно на месец, отделно да не говорим за областните РПУ-та и т.н. Това е недобре структуриран състав на Министерството на вътрешните работи. Аз много пъти съм го казвал неудачите се дължат не толкова на финанси, а на лоша организация. Лошото е, че този закон не подобрява организацията. Другото, което ми прави впечатление, че не е пипнато - образованието. Тук ще ви кажа нещо, на някой може да прозвучи на шега, но за мен е самата истина не може да изправиш човек, който е завършил академията на МВР, срещу човек, който е завършил Софийския университет.

завършили Софийския университет. Резултатите ги знаем, аз не искам да ги коментирам. Това трябва да ни подскаже, че е време Министерството на вътрешните работи да си отвори очите за подготовката на собствените си кадри, да махне ограниченията за даване на бакалавърски и магистърски степени само и единствено от академията на МВР и да направи цялостна концепция за подготовката на кадрите на Министерството на вътрешните работи. работи. Архаичните структури, които са останали от време оно с това обучение на академията на МВР, резултатите, както ви казах, ги видяхме. Това е другият болен въпрос - без образование, без подготовка на дознатели, следователи и прокурори няма как да стане. Давид срещу Голиат, Испания срещу България – предварително знаем Другият голям проблем - ведомствените болници към Министерството на вътрешните работи.

структури като МВР болница, ведомствени обучителни структури като академията на МВР им е време да отидат в историята, защото в България

Това е положението. И тогава наистина нещата ще станат равностойни. Но сега трябва да се заложи образование, обучение и всичко останало.

Това са нещата, на които според мен не е обърнато внимание. Има и много други неща, но мисля, че ще стане прекалено дълго.

По-скоро с тези си гласове дано да се накара Министерството на вътрешните работи с най-ускорени темпове, както обеща министър Цветанов преди година и един месец, да има нов закон. Това трябва да стане по най-бързия начин за всичките неща – за обучение, за ведомствените структури, за начина на взаимодействие между отделните структури, децентрализацията на Министерството на вътрешните работи и оттам – по-голяма ефективност, оттам намаляване на 650 те хиляди дознания срещу неизвестен извършител, а това са все битови престъпления. Така се действа! Благодаря. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Друг народен представител, който желае да участва в дебата? Господин Миков. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Този законопроект се състои от две части. Едната е необходима. По нея и в предишните изказвания няма никакви спорове. Става въпрос за нормативното въвеждане на възможностите за ползване на Шенгенската информационна система. Вторият и третият въпрос са за отговорността, но това са отговорности на господин министъра. Вярвам, че Министерството на вътрешните работи ще се справи с този въпрос. Добре би било, когато се работи законодателно за Шенгенската информационна система, да се реши още един фундаментален въпрос, който винаги създава проблеми в отношенията между МВР и обществото. Това е въпросът за полицейската статистика, който въпрос е в сегмента „информационната база данни” и нейното значително разминаване с регистрираната престъпност. Това е въпрос, който може би си струва да обсъждаме на второ четене – как да се реши законодателно, така че веднъж завинаги в обществото да се премахне усещането, че има много тежки и сериозни разминавания между регистрираната престъпност и полицейската статистика. В предизборната програма на ГЕРБ е записано такова решение – за изграждане на Единната система. И ние го бяхме записали, преди нас и други правителства са го записали, но тази политическа амбиция се сблъсква с жестоката действителност на възможностите за изграждане на тази система. Вторият въпрос е свързан със структурни разбирания за функциониране на системата. Преди малко господин Бакалов говори по този въпрос – специално за сливането на Гражданската защита и Пожарна безопасност. Там има два аспекта. Единият е на рационалността, на целесъобразността за интегрирането на тези две системи. Вторият обаче е свързан с европейски ангажименти на България, където трябва да се види добре да не стане някакъв проблем. Третият основен въпрос, свързан с интегрирането на тези две системи, е дали това е работа на Министерството на вътрешните работи, обрасло със структури от време оно, както се изрази преждеговорившият един тип дейности, които продължават да изсмукват финансовите възможности на системата! Всъщност може би това е добре за функционирането на системата, но като цяло ще създава онзи финансов и икономически дисбаланс, който не позволява да се изгради модерна система за вътрешна сигурност от Министерството на вътрешните работи.

Заради тях ще се въздържим на първо четене. Ще видим как ще се развие този процес на второ четене. Измененията в чл. 171 са, че министърът на вътрешните работи утвърждава щатовете в МВР. И досега текстът е такъв, само че с едно допълнение: „в рамките на утвърдената численост и бюджет”. Не мисля, че става въпрос за формално изречение. То дава рамката, която определя политиката в сектора, а политиката се прави от Министерския съвет. Политиката се прави чрез бюджета. Управлението на системата чрез бюджета по този начин се освобождава от параметъра, който се задава в гласувания от парламента бюджет. Така че аз смятам категорично да поддържам запазването на досегашната рамка – че министърът на вътрешните работи утвърждава щатовете в МВР в рамките на утвърдената численост и бюджет. Другото би означавало да се върнем към времето на господин Костов, когато имаше гласуван от Министерския съвет тъй наречения „недокомплект” от 10 хил. щата в Министерството на вътрешните работи, неосигурени бюджетно, но съществуващи, разхвърляни по отделните структури вътре в министерството. Отне ни една година да изчистим тези небюджетно осигурени щатове. Трябва да е много ясно, че както всички останали системи, така и Министерството на вътрешните работи назначава хора в рамките на политиката за сектора, в рамките на утвърдения бюджет и численост. Другото би означавало волунтаризъм създаване на щатове, назначаване на хора, а после обратно - искане на пари за финансово осигуряване на тези щатове. Смятам, че това би било връщане назад във времето, когато се казваше, че за системата на МВР винаги ще се намери. И ръководещите системата – имам предвид преди 20 и 30 години – никога не са се съобразявали в своите действия с бюджета, който трябва да осигури политиката в сектора за вътрешна сигурност. Уважаеми дами и господа, по въпроса за досъдебното производство. Доста подробно господин Бакалов анализира ситуацията. ситуация предлаганата промяна ще намали специализирания капацитет на Министерството на вътрешните работи

Прехвърлянето на разследващите полицаи в отделните структури на Криминална полиция, съответно на Дирекцията за борба с организираната престъпност, ще доведе до още един проблем, проблем, който съществува откакто в България има разследване и който е още от края на 60-те години. Констатирано е и са правени последователни опити за относително обособяване на тази функция и на служителите, които се занимават с нея. Относителното обособяване е необходимо, но не само за да се търси диференцирано заплащане, а за да се повиши капацитетът и той да се изравни с капацитета

Ако това не се постигне, ще продължи онова, за което предупреди и господин Бакалов. Естествено физически не може със заплата 700-800-900 лв. да подготвиш такива кадри, които да могат да се противопоставят, които да могат да вършат същата работа, каквато е необходима за кадри, които получават 1500 лв. заплата. Просто е! Разтурването на досъдебното производство няма да даде възможност Министерството да осигури диференцирано заплащане на тези служители. Те са около 2000 души в Министерството на вътрешните работи. Аз знам настроенията на другите служители по отношение на тях, но ако ние се плъзнем по по-лесната линия на уравняването, на уравнировката, никога няма да можем да достигнем необходимия капацитет. Вярно е, че в доклада на Европейската комисия от миналата година се говори за консолидация. Аз разбирам този текст „консолидация” като едно по-добро сътрудничество, по-добра организация на работата между криминална полиция и досъдебно производство. В никакъв случай консолидацията не означава премахване на възможността за една по-висока специализация, с оглед спецификата на събиране на доказателства за силно формализиран наказателен процес, какъвто е българският. Това определено в перспектива ще създаде проблеми. Още един проблем, свързан със зависимостта на разследващия полицай. Относителното обособяване на тази структура го прави и относително независим от прекия си началник. началник. Във висока степен той трябва обективно да събира доказателствата в рамките на досъдебното, с указанията на прокурора. Когато той няма относителната обособеност на областно равнище, на централно равнище, при всички случаи ще трябва да се съобразява с прекия си началник и това няма как да не се отрази при събирането на доказателствата. В условията на все още неизграден състезателен процес у нас това крие много тежки и сериозни рискове за събиране на доказателства, обслужващи единствено и само обвинителната теза, особено когато натискът върху системата в тази ситуация е в посока: „Да обвиним, пък после каквото ще да става в съда.” Една такава структурна промяна още повече ще засили събирането на доказателства, обслужващи обвинителната теза, най-малкото защото това ще бъде основно искане на началника и няма да има отгоре – въпросът да не говорим и за тази страна на въпроса, че съществуването на такава дирекция би трябвало да доведе до един силен методологически капацитет. Пръснати служителите в другите структури на криминална полиция в областните дирекции, в звеното за борба с организираната престъпност, няма как те да не изпълняват понякога и други задачи, което ще ги откъсне от пряката им работа и ще намали възможностите за тяхната специализация по събиране на доказателства. Министерството на вътрешните работи в дългите години на преструктуриране има един съществен проблем и това е проблемът за тесния изход на продуктите, които излизат от него – към медиите, към наказателния процес. Работят десетки хиляди хора от едната страна, които събират информация, сведения, данни и пр., а от другата страна, това, което изтича като годни доказателства по наказателния процес, минава през тези около 2000 души. Такъв тип решения още повече ще намалят качеството на излизащото от системата. Ето това, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, са причините, поради които ние ще се въздържим на първо четене по този законопроект и съответно ще направим предложения за второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков. Реплики? Заповядайте – народният представител Иван Петров.

Господин Миков, Вие сте бил министър на вътрешните работи и най-добре би било да познавате материята и най-вече проблемите, които бяха досега с досъдебното производство – онази разпокъсаност и до известна степен един стремеж да се създаде ново следствие в органите на Министерството на вътрешните работи. Те не доведоха до тази ефективност и поне до онова, което всички се стремим да достигнем и то е най-вече, стремейки се да следваме модела на европейските държави, които много по-рано преди нас са разбрали, че все пак една разследваща полиция има много повече възможности, тъй като тя първа пристига на мястото на определено престъпление и може да започне едно производство с всичките налични веществени доказателства и условия да се създаде тази база. към което Министерството на вътрешните работи в момента се стреми, е именно този ресурс от множеството полицаи, които имат възможности в различна степен – на закона и това, което могат да работят по НПК, в зависимост от различната степен на престъпност и на престъпления най-вече, създава предпоставка за по-голяма множественост и онези забавяния, които предполагам, че и Вие при Вашето ръководство сте усетили. Имаше едно затлачване на системата. Не може определен брой дознатели, вживявайки се като Главно следствено, както навремето имаше, или пък вживяващи се над оперативните работници, да доминират и до известна степен, забавяйки процеса – първо, защото са малко, и, второ, защото това им създава допълнително трудности да се води едно съвременно и най-вече своевременно разследване, дотолкова доколкото примерно те са достатъчно обучени. Аз виждам това и в изказването на господин Бакалов. Дайте възможност на тази система, нека самата тя да направи така, че

необходима е висока квалификация. Втората причина, за да е невъзможно това, което ... Господин Петров, ако искате все пак да чуете. ... да стане това, което се случи в европейските страни. България все още не е изградила същински капацитет на разследваща прокуратура. Прави го от 3-4-5 години, но все още прокурорът е на бюро. Все още българският прокурор не е като немският прокурор да присъства при огледа и да дава пряко указанията на служителите на МВР, кои доказателства са важни и са относими за наказателния процес, а не да събира всичко в торбата и накрая казва в съда: „Явно, че човекът е голям престъпник, ама тия от съда пак го пуснаха.” Трето, виждате, че нашият съд има много нисък процент оправдателни присъди. Отидете и вижте в тези системи, за които говорите, в които системата се е структурирала за 50, за 100 години, вижте там колко са оправдателните присъди. Господин министър, това преструктуриране в перспектива ще доведе до увеличаване на оправдателните присъди. не защото не са извършили престъпления, защото доказването им пред съда няма да става по предвидения от наказателния процес ред. Това са проблемите! Ако имахме истинска разследваща прокуратура, която да влезе на терена, да участва и тя, особено при тежките престъпления, още при първоначалните следствени действия, няма проблем, нека този процес да става постепенно. Ние това се опитвахме да направим. Сега се прави по-шоково. Може пък сега да е успешно, но аз казвам, че това са сериозни рискове пред крайния резултат. Благодаря ви. Благодаря. Други народни представители? Заповядайте, господин Костов.

От името на Синята коалиция ще заявя, че ние ще подкрепим този законопроект, въпреки че ще го направим с неудовлетворение и с разочарование, защото стъпките, които ние ви предложихме, бяха много по-сериозни, много по-радикални и наистина реформиращи Министерството на вътрешните работи. Времето, което тече – на прехода, прави все по-ясни действията, които трябва да се извършат, и това, което е правено като грешки. В Министерството на вътрешните работи, вече според самите полицаи, има недопустимо съотношение между действащи, специализирани служители, между полицаи и хора, които представляват обща, помощна или обслужваща администрация. Недопустимо съотношение! Това съотношение създава голямата несправедливост вътре в министерството, защото едните са на улицата, на студа, в действие, а другите са по канцелариите и взимат едни и същи заплати, и всички се водят специализирана администрация. Големият проблем на министъра да направи реформата, тя вече става съвършено проста и ясна,

олекотите, да отнемете правомощията, да намалите тази администрация, която тежи, да й отнемете привилегиите на специализирана държавна администрация, каквато трябва да имат хората, които наистина стоят срещу престъпния свят или срещу огъня, срещу бедствията и т.н. Вие това нещо не го правите – не го правите решително, не го правите смело! Ако тука мнозинството и Вашият колега министър, имат куража да вкарат и да задължат финансовия министър да запише колко струват вашите служители като специализирана администрация, да го видите в бюджета какво означава това нещо, Вие самият ще бъдете потресен, защото тогава огромната субсидия, трансферът на републиканския бюджет ще мине през бюджета на Министерството на вътрешните работи и ще отиде за пенсии на пенсионираните служители. Защото специализираната администрация, истинският полицай, истинският огнеборец са хора, които струват много скъпо на държавата. Те обективно струват скъпо, защото дават живота си, защото се контузват, защото получават травми, защото това е тежка професия. Но това не може да се отнася за всички други, които са се наредили под Вашето крило. крило. Това нещо, ако има кой да Ви го обясни и да го разберете, да го видите с очите си, самият Вие ще разберете какво точно се случва в Министерството на вътрешните работи и какво означава да имаш под крилото си какви ли не служби, и да поддържаш тази обща абсолютно излишна администрация, и тази сложна териториална структура в тези райони, където няма 30 хил. души активни хора, във Видинско, вероятно, или 35 хиляди, но има какви ли не структури на Министерството на вътрешните работи, впрочем, както и на Министерството на земеделието, както и на всички останали министерства. На 30 хил. души активен народ, който практически, и вероятно не се занимава с престъпна дейност – кой знае каква, и няма откъде да възникнат рискове – кой знае какви, вие поддържате огромни администрации. Ние Ви предложихме опростяване на териториалната структура, изобщо на структурите на Министерството на вътрешните работи, опростяване на съотношението между действащите служители, които са изложени на риска, това, което искат всъщност в момента полицаите. Аз се боя, господин министър, че този законопроект няма да снеме температурата на протестите, които се надигат, и искрено казано, силно се притеснявам заедно с колегите си, че тези протести няма да намерят отговор в този законопроект. От Вас ще се иска нови действия, ще се иска много допълнителна енергия, за да можете да стабилизирате министерството. Сега има консенсус и може да се направят тези неща. Сега е ясно това, което трябва да се направи, и ние искрено желаем Вие да съберете сили, умения, професионализъм, смелост, за да направите това, което искат вече и редовите полицаи,

Няма желаещи. Други народни представители, които желаят да участват в дискусията? Не виждам. Думата има вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изслушах с голямо задоволство всичко, което чух като мнения от всички политически партии. Господа народни представители и уважаеми парламентарни групи, всяка една от вас е минала през управлението на държавата. През последните 20 години ние нямахме тази резултатност, която наблюдаваме в рамките на една година. И понеже се говори за оптимизиране, говори се за намаляване на щата, говори се за поредния експеримент, който трябва да бъде приложен към правоохранителната система, дайте да не се заблуждаваме, и да говорим нещата им с истинските им Аз ще ви кажа каква е била числеността 1996 г. – 62 хил. служители, каква е била числеността 2001 г. – 62 хил. служители, каква е била числеността 2005 г. – 66 хил. служители, каква е била числеността 2009 г. – 63 хил. служители. В момента служителите са 58 хиляди. Това не е ли стъпка към тази реформа, за която говорим? Но реформите трябва да се правят поетапно и не трябва да бъдат възприемани като поредния експеримент. Господин Миков, когато Вие направихте последната реформа в МВР диаметрално противоположна на това, което беше в началото на нашия управленски мандат, аз заварих непреназначени служители по щатовете две години по-късно. Господин Миков, папките бяха в дирекция „Човешки ресурси” и Вие просто не благоволихте да ги преназначите служителите по законопроекта, който Вие сте внесли и който беше приет. Как „Какво от това”?! Това е несигурност в служителите – кой къде лежи и на какъв щат е, кой му е началник и по коя структура е – по сега действащия закон или по предишния, който е бил на предишния Ваш предшественик? Уважаеми дами и господа народни представители! Правоохранителната система е основополагаща и гръбнакът на едно демократично общество. Моля ви, нека да не пипаме там по този начин, по който го правихте 20 години. Защото днес държавата е много по-силна въпреки съпротивленията, които има на определени структури, определени партии и определени лица, които все още са в зависимост с тези структури на организираната престъпност, които всъщност задушаваха. Точно това се наричаше октоподът, който овладя държавата. Помогнете да бъде отскубнат! Това, което мога да ви кажа за синдикатите. Това правителство, този парламент

Да Ви обясня нещо за синдикатите – специално за тези, с които Вие комуникирате редовно и защитавате. Познато ли Ви е лицето Нидал Алгафари?

Знаете ли политическият началник на кабинета на господин Миков – госпожа Кузманова, нейният съпруг е един от активните синдикални лидери в синдикалната организация на този синдикат, за който говорите. Нали разбирате, че това, което беше казано от господин Лазаров, малко изпадаме не в чисто синдикалната дейност, а в политически оттенък на подобна дейност. Това, което беше изразено с моето писмо, което бях изпратил до всички служители, е, че никога по никакъв повод не е говорено и в този законопроект, който днес разглеждаме на първо четене, не се говори за никакви социални придобивки, които са на служителите, да бъдат отнети. Що се касае до нощния труд. Госпожо Нинова, защо не приехте да го плащате, когато бяхте вие? Защото първа категория на служителите от Министерството на вътрешните работи и всички тези бонуси, които получават, никога по никакъв повод през последните 20 години не е плащан нощният труд на тези държавни служители. Нека да бъдем искрени, когато говорим от тази трибуна! Това, което се говореше от представителя на РЗС, те, както обикновено ги няма в залата, защото имат да вършат други дейности. Това, което мога да ви кажа, е, що се касае до 189, ал. 4, беше много добре казано от господин Ципов. Просто четете и вижте какво се случва! Как може да развиваш някой в степени, когато в категория „Б” няма степени. Как може да го развиваш? Каква степен ще го развиеш? Кажете ми в каква степен ще го развиете? Просто говорите някой път ей така, само и единствено, за да може да манкирате и да покажете, че нещо сте прочели, видели сте, че нещо се отменя, но не сте прочели съдържанието, а не сте и попитали за това, за което става въпрос. Що се касае до конкурсите. По никакъв повод, това беше дебат в миналия законопроект, който беше внесен, и тогава ние отстъпихме – знаете много добре. Конкурсите в Министерството на вътрешните работи се провеждат! Господин Миков, всичките временно изпълняващи длъжността „директор” на областни дирекции по Ваше време, в момента всички имат назначения на база конкурси, които са обявени точно от мен, като министър на вътрешните работи. момента са ограничени поради икономическата криза и необезпечения бюджет, който има министерството. В момента анализът, който правим, е да подсилим тези структури и възможностите, които може да направи Министерството на вътрешните работи точно с тези назначения, за които Вие казахте, господин Костов. Вие говорите за администрация, говорите за структури. Всички структури в Министерството на вътрешните работи бяха и по Вашето управление. Всичките структури бяха по Вашето управление и на тройната коалиция. Тези структури реално са функционирали. Това, което направи това правителство, и което разсекретихме за първи път в историята през последните 20 години, е да дадем заявките си за ЕВРОСТАТ, за да не стои празното поле. Българската полиция на глава от населението не отстъпва по нищо на европейските ни партньори. Но, понеже имаме много дейности, които изпълняваме и които в различните държави са по различен начин, затова просто има такава численост. За Вас администрация ли е „Гражданска защита”, за Вас администрация ли е „Пожарната”, за Вас администрация ли е СДОТО? За Вас администрация ли е типичната администрация архивът, където е? Вижте, това са неща, които по никакъв начин не са се увеличавали като щатна бройка, а дори са се намалявали. И Вие да казвате, че аз не познавам естеството на работа в МВР, мисля, че е малко обидно. Господин Бакалов, когато говорите за всичко, което казахте. Вие бяхте шеф на Комисията по вътрешен ред и сигурност в един период от време от време и когато аз Ви казах миналия път, че боравите със стари текстове: аз съм Ви извадил специално за днешното заседание програмата на Политическа партия ГЕРБ в сектор „Сигурност и обществен ред”, за да видите стъпка по стъпка това, което е направено. Никога не сме казали, че ще има нов Закон за МВР. Последният закон за МВР е от 2006 г.

Не сме закъснели. В момента трябва да приемем законодателството си до края на годината. Аз се надявам, че българският парламент ще приеме това законодателство дотогава, в началото на м. декември ние ще очакваме последната проверка, която е по Шенгенската информационна система. Що се касае за готовността. Технически страната беше в изключително голямо изоставане и не бяха около 30%, а бяха 21%, които бяха усвоени, господин Миков. Благодарение на активната намеса и на депутати в Европейския парламент, и решението, което беше взето от Европейската комисия във връзка с политическата ситуация в България и Румъния, във връзка с проблемите, които имаше по усвояването, се удължи срокът до 31 март 2010 г. да се контрактуват и да се подпишат договорите по Шенген. Българското правителство усвои 100% парите по Шенген, и 56 милиона въпреки тежката икономическа криза, но понеже това е важен приоритет за държавата и за обществото, ние осигурихме 56 милиона, за да изпълним този ангажимент. Това, което се говори също и за Академията на МВР. В Академията на МВР за 120 места миналата година имаше 600 кандидати.

Това, което мога да ви кажа, е, че в момента се прави някакво разделение, някакво дефиниране. Господин Миков казва, че трябва да има разследващи прокурори. в момента с трансформирането на Главна дирекция „Досъдебно производство” се цели точно това – хората да работят в екип и да са запознати в самото начало на разследването, това са дознателите. това са дознателите. Господин Миков, Вие имахте една терминология, която използвахте и убеждавахте колегите като слагахте всичко на общия знаменател. Един дознател в едно районно има 20 досъдебни производства, 20 дознания, а един служител от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” има 5. Господин Миков, разликата от „кокошкарската кражба” и разликата в тежката организирана престъпност е огромна. В тази връзка правим точно тези промени, за да може действително да оптимизираме работата и да подобрим качеството на разследващите полицаи. С последните промени, които бяха в НПК, ние вървим към европейския модел за европейска полиция и европейска разследваща полиция. Що се касае до обединяването и интегрирането на „Гражданска защита” и „Пожарната”. Това е необходимост и ще доведе до оптимизиране работата и осигуряване на повече ресурс у служителите, които да бъдат включени „в боя”, както се казва,

в по-голямата част от страните. Що се касае до бюджета на Министерството на вътрешните работи, защото съм чувал много приказки, че бил много голям, че било необосновано харчене. Преди една седмица се върнах от провинция Хесен, в Германия. Населението С министъра на вътрешните работи и с депутати си говорих – за тях дискусията беше дали ще намалят със 100 милиона бюджета на Министерството на вътрешните работи във връзка с

Петър Димитров.) Господин Димитров, изказвате се в момент, в който, първо, Ви нямаше в залата, второ, не сте взели по етапния ред думата и много Ви моля, не ме прекъсвайте. Защото Вие бяхте министър на икономиката, доколкото си спомням, кажете какво направихте за развитието на икономиката и насърчаването на чуждите инвестиции? Всъщност, разпределението на благата на държавата и приемането на бюджетните разходи в бюджетите е функция на икономиката, естествено. Но къде бяхте Вие и какво направихте? Това, което мога да кажа накрая. Аз все пак искам да благодаря на парламентаристите, които ще приемат поправките, които днес се предлагат. Уверявам ви, че всички промени, които предлагаме, и всичко, което се случва в Министерството на вътрешните работи, е по един прозрачен начин, на базата на всичко, което ще доведе до по-добрата работа на правоохранителната система. В никакъв случай не говорим за поредния експеримент, който трябва да бъде приложен към българската правоохранителна система. Защото експериментите доведоха до това, за което маркирате, че трябва да бъде направено. Самият факт, че имаме положителни доклади от Европейската комисия, самият факт, че имаме положителна оценка от Държавния департамент, самият факт, че канцлерът на Германия казва, подчертава и акцентира върху борбата с организираната престъпност и корупцията, означават, че се движим в правилната посока. Подкрепете тази политическа воля! Подкрепете това, което всички ние очаквахме в рамките на 20 години и всеки един от вас, натискайки бутончетата, го е правил много години за много правителства! Виждаме обаче какви са една нереформирана управленска система, едни проблеми, които са наслагвани, едни двойни лица на политиците, които излизат оттук и говорят едно, а всъщност вършат друго. Политическа партия ГЕРБ, Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ е модел, който няма две лица.

Народният представител Иван Костов поиска думата за лично обяснение. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, колеги! Аз много съжалявам, че Вие реагирате обратно – с упреци, за неща, които трябва да направите, които са Ваше предизвикателство.

Много рядко обяснявам какво се е правило в миналото, защото считам, че това е подценяване на качествата на хората да разберат сами каква е била истината за събитията. Сега ще си позволя да ви обясня защо се направи така в Министерството на вътрешните работи. Защото нямаше Закон за държавната администрация, защото нямаше Закон за държавния служител, защото големите категории служители и роли в държавата не бяха изяснени. Защото всичко това се е правило или поне сме се мъчили да го направим в тези години - между 1997 и 2001 г. Тогава беше поставена тази основа, върху която сега ви призоваваме да стъпите. Ние ви казваме, че тези служители не са специализирани служители по смисъла, който ние сме влагали в реформите, които Вие сега наричате „експеримент”. Вие не разбирате естеството на промените, през които е минала страната. Аз трябва да го кажа с дълбоко огорчение. Вие си мислите, че светът започва от ГЕРБ, а това не е вярно! Вие имате свое предизвикателство, а предизвикателството са полицаите, които утре ще Ви стачкуват и ние Ви даваме едно възможно решение за обмисляне, за дискутиране – един начин, по който можете да решите въпросите. И Вие го връщате обратно като упрек, което е най-неприемливото

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, направихме добронамерена реплика, за да си спомните, че, цитирайки колко се дава за полицията в германската провинция, би трябвало да кажете колко е брутният вътрешен продукт на тази провинция. Това, за което говорите, Като бяхте започнали в тази посока, трябваше да кажете какви са заплатите на полицаите в съответната провинция, за да ви чуят и българските полицаи. Напомням Ви, че вие вече 16 месеца се хвалите само с едно нещо – че пазите данъците, които ние въведохме.

Благодаря. Господин министър, дами и господа! Аз бих се чувствал ужасно недостойно не като министър, не като политик, а като човек, ако бих си позволил това, което знам за роднинските връзки, за личните контакти, за назначенията, да го употребявам в парламентарна дискусия, за да притискам синдикати. Бих се чувствал ужасно недостойно! Благодаря ви.

Колеги, като не се научихте с повод и без повод да ни споменавате имената, ще ни слушате да ви отговаряме в лични обяснения. Господин Цветанов, твърдението, че се политизират исканията на служителите на МВР, Вие се мъчите да ги омаловажите. Твърдението Ви, че нямате две лица, не е вярно. Как може едни и същи искания на едни и същи хора през 2008 г. - даже в по-голяма степен искания, през 2008 г. да бъдат справедливи и да говорят за провал на управлението, а през 2010 г. - да са несправедливи и да са политизирани?

Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. Гласували